Head ametikaaslased! Austatud Riigikogu! Head valitsuse liikmed! Head infotunni jälgijad nii siin saalis, rõdu peal kui ka kaamerate taga! Tere päevast! Alustame 8. juuni infotundi ja viime kõigepealt läbi kohaloleku kontrolli. Kohaloleku kontroll.

Kohal on 12 Riigikogu liiget, puudub 89.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja maaeluminister Urmas Kruuse.

olete sellega nõus, siis ma tänan koostöö eest ja hakkame pihta. Esimese küsimuse esitab Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, sellele vastab peaminister Kaja Kallas

pöörduda peaministri poole, sest ma ei saa aru, miks ta üldse siin on ja kellena ta siin Riigikogu ees praegu seisab. Riigikogu andis mandaadi 2021. aasta jaanuaris koalitsioonivalitsusele, kus oli kaks osapoolt. Teie, Kaja Kallas, selle valitsuse peaministrina vabastasite eelmisel nädalal kõik selle Riigikogu mandaadi saanud valitsuse ühe osapoole ministrid. Valitsema jäi ainult Reformierakond ja valitsusse jäid ainult Reformierakonna ministrid. Sellisele kooslusele Riigikogu mandaati andnud ei ole. Nii et teie ja need inimesed, kes praegu meie ees istuvad, ei ole siin legitiimselt ja ausalt öeldes peaksite püsti tõusma ja ära minema. Samahästi võiks ükskõik kes Riigikogu liikmetest sinna looži praegu minna ja seal juttu veeretama hakata. Teil ei ole põhiseaduse kohaselt enam peaministri mandaati, te olete praegusel hetkel isehakanud peaministri kohusetäitja. Muuseas sellest andis teile brittidele omaselt märku ka Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson, kes teab teist ilmselt paremini meie põhiseaduses sätestatut ja tunneb paremini meie seadusandlust, keeldudes teile kui isehakanud kohusetäitjale ja praegusel hetkel illegitiimsele Eesti Vabariigi peaministrile Downing Street 10 uksele vastu tulemast, nii nagu diplomaatiline protokoll ette näeb. Nüüd mul ongi küsimus, et millal te astute vajalikud sammud, et Eesti saaks uue, legitiimse valitsuse koos legitiimse peaministriga. Aitäh,

Boris Johnsoni kutsel, sest peaminister Boris Johnson soovis mulle üle anda Hugo Grotiuse auhinna. Ja kui te jälgite meediat, siis peaksite teadma ka et peaminister Boris Johnsonil oli esmaspäeval väga keeruline aeg. Nimelt oli tema vastu sisse antud umbusaldusavaldus ja selle tõttu ta mulle uksele vastu ei tulnudki. See on [öeldud] lihtsalt selgituseks. Teile kui Riigikogu liikmele peaks põhiseadus olema muidugi üks väga oluline dokument, mida tasub lugeda. Te viitate pidevalt põhiseaduse mõttele, aga igal juhul tasub viidata põhiseaduse sättele. Ja põhiseaduse säte ütleb, et Riigikogu annab peaministrikandidaadile volitused, mandaadi valitsuse moodustamiseks. See, kes on valitsuse ministrid, on tegelikult peaministri otsustada. Peaminister teeb presidendile ettepaneku ja seejärel president need ministrid ka kinnitab. Peaministril on selle jaoks diskretsioon. Kui te ei ole sellega rahul ja teile ei meeldi, et mina olen peaminister, siis on teil Riigikogu liikmena täiesti vabalt võimalus mind sellelt kohalt vabastada ja teha seda selliselt, et kogute kokku 21 allkirja umbusaldusavalduseks, annate selle sisse ja ma tulen siia Riigikogu ette ja vastan kuus tundi teie küsimustele

Ja nüüd üks lisaküsimus. Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud valitseja! Pandeemiakriisi ja viirust on seostatud kogu aeg inflatsiooniga, aga tegelikult see narratiiv on absoluutselt vale. Inflatsiooni ei põhjustanud mitte viirus ega pandeemiakriis, vaid valitsuste otsused.

kohtuotsuses. Samas on teid nimetatud ka raudseks leediks. Aga kui nüüd vaadata seda kohtuotsust, siis me näeme seda, et teie valitsus on andnud rahvale valeinfot. Ta on valetanud ka kohtule. Mõistate? Teie valitsus on andnud valeinfot ka kohtule. Sellest tulenevalt ma küsin teie käest või õigemini sooviks teada saada teie kommentaari selle kohta, miks see on nii, sest vastasel juhul ei ole [teie puhul] tegemist mitte raudse leediga, vaid raudus leediga. Aitäh,

kohtuvõim, mida teostavad kohtud. Meil on tõepoolest olnud päris palju vaidlusi COVID‑i piirangutega seoses. Selle konkreetse lahendi puhul, mis teile väga meeldib, soovitaksin ma ära oodata ka järgmised otsused, sest meil on teatavasti mitu kohtuastet ja kõik otsused ei ole jõusse

Kõik teised on otsustatud valitsuse kasuks. See ühelt poolt näitab seda, et meil on väga sõltumatu kohtuvõim ja ongi erinevaid lahendeid. Tegelikult kokkuvõttes see asi peab minema Riigikohtusse ja Riigikohus peab otsustama, mis oli õige või ei olnud õige. Muideks, samal Samal päeval, kui tehti see otsus, mida te tsiteerite, tegi Tallinna Halduskohus veel kaks otsust koroonavaidlustes, kus jäeti kaebused rahuldamata ja tunnistati nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus põhiseadusega kooskõlas olevaks.

kella.) kui see valitsus, mille meie tegime. Näiteks tol ajal ei olnud võimalik osaleda meeleavaldustel, need oli keelatud. Meie üritasime hoida ühiskonda võimalikult avatuna just selleks, et inimestel oleks

ja ka meie majanduskasv oli palju suurem kui nendes ühiskondades, kus kõik oli suletud. Nii et mina seisan küll nende otsuste taga, mis me tol hetkel tegime. Tagantjärele oleme alati kõik targemad kui sellel hetkel, kui need otsused tuleb teha, aga otsustada tuli. Ja loomulikult ootame ära, mida Riigikohus lõppkokkuvõttes otsustab, sest see on oluline ka selleks, kuidas me seame sihti tulevikus, kui meil jälle peaks selline olukord tekkima. Nüüd

ma ei tea, "peaminister" ei ole vist päris kohane väljend –, et ei tema ega teiste seal sektoris istuvate inimeste roll ei ole mängida selgeltnägijat, et nemad ütlevad, kes mida tunneb, kellele mis meeldib ja kes mida arvab. Lisaks palun juhtida selle seltskonna tähelepanu sellele, et kohtutesse tuleb suhtuda lugupidavalt. See hõlmab ka kohtuotsuseid. Kui kohtuotsuseid kommenteerivad inimesed sõnadega "teile meeldib rohkem", siis see on äärmiselt lugupidamatu kohtusüsteemi ja kohtunike töö suhtes. Ma

Aus oleks olnud sel hetkel, kui te vabastasite koalitsioonipartnerite ministrid, ka ise tagasi astuda. Te oleksite ka siis saanud ju jätkata kohusetäitjana nagu praegu, ainult et legitiimsena. Siis oleksid kõik teie sammud olnud demokraatliku riigi seadustega kooskõlas.

nad a) astuvad ise tagasi; b) ei saa oma tööga hakkama; või c) on pannud toime tõsise seadusrikkumise. Neil juhtudel läheb tõepoolest peaminister presidendi juurde vastava paberiga ja palub presidendil see allkirjastada. Eeldades, et see polnud lihtsalt naiselik tujutsemine ja emotsioon, mille pinnalt te selle sammu astusite, kui viisite korraga mitme ministri tagandamise taotlused presidendile – aga sellist asja seadus ju ette ei näe –, siis palun vastake järgmistele küsimustele. Milles te süüdistate oma koalitsioonipartnerit ja ministreid? Miks vabastasite Kristian Jaani? Kas ta ei saanud sisejulgeoleku tagamisega hakkama? Miks vabastasite Taavi Aasa? Miks vabastasite Jaak Aabi? Miks vabastasite Erki Savisaare? Miks vabastasite Eva-Maria Liimetsa, kes ometi lükkas teile koos Välisministeeriumiga, koos sealsete ametnikega, koos institutsiooniga tee lahti, et teie saaksite igal pool särada?

Aitäh! Jällegi soovitan teil väga lugeda põhiseadust – lööb pildi palju klaarimaks –, millised on võimalused. See on demokraatlikule riigile täiesti kohane. Nüüd, nii nagu te viitasite Boris Johnsonile, lähen ka mina täiesti uhkelt vastu sellele umbusaldusele, kui te selle teete. Olen seda juba üks kord siin üle elanud, olen valmis elama üle ka edaspidi. Kui see kukub läbi – see on demokraatlikus riigis täiesti normaalne. Kui see läheb läbi – täpselt samamoodi. On saadud kokku uus koalitsioon, see tähendab seda, et tuleb uus peaminister, tuleb uus valitsus. Matemaatika käib käib siin 101 piires ja see on täiesti normaalne, seda kuidagi ei peaks häbenema.Nüüd ministrite juurde. Väga positiivne on see, et valitsuse ministreid nii kõrgelt hindate. Varasemalt, olles siin infotunnis käinud juba poolteist aastat, ei ole ma sellist positiivset tagasisidet neile kuulnud. Mulle isiklikult väga meeldis nende ministritega koos töötada. Mul ei ole neile etteheiteid, ma olen väga tänulik kogu selle töö eest, nende suurte otsuste eest, mida me saime teha. Olen tänulik ka Keskerakonnale selle koostöö eest, mida me poolteist aastat valitsuses tegime. Me saime tehtud väga palju suuri otsuseid. Kas või näiteks seesama laevastike ühendamise otsus, mis oli kümme aastat seisnud, seda otsust ei olnud tehtud.

ka sotsiaalkaitseministri ja terviseministri töö, mis puudutab põgenikke ja nendega seonduvat. Siseminister on olnud samuti väga suure pinge just jällegi seoses põgenikega, aga ka seoses erinevate meeleavaldustega.Ma olen kõigile neile väga tänulik ja igal juhul hindan nende tööd kõrgelt. Ja loodan, et meil leidub tulevikus ka võimalusi koostööd teha. Nii et need võimalused on meil täiesti olemas. Kui Kui demokraatlikus riigis koalitsioone moodustatakse nende erakondade põhjal, kes Riigikogus on mandaadi saanud, siis kindlasti meil tekib võimalus koostööd teha ka tulevikus. Ja ma usun, et meil jäävad sellest ikkagi peamiselt head mälestused. Aitäh!

ta ei vestle siin ainult minuga, vaid ta räägib kogu Eesti rahvaga. Mina küsisin konkreetselt, miks ta vabastas need ministrid. Ta praegu kiitis neid taevani, aga miks ta siis nii head inimesed üleöö nendele endalegi teadmata lahti lasi ja ise praegu siin istub ja teatab, et tal on õigus

miks riigiõiguse spetsialistid ei ole selle olukorra kohta sõna võtnud. Ma hea meelega näeksin lugupeetud eelkõnelejat siin siis, kui ta oleks ka ise samal päeval tagasi astunud ja oleks praegu siin kohusetäitjana.

Ja alati, alati me peame arvestama sellega, et ükskõik millisel saali poolel, nurgas või toolil me istume, siin me räägime kõigepealt Eesti rahvaga. Nii see on. Aga mul on nüüd üks uudis teile: me lõpetame selle küsimuse käsitlemise.

Inflatsiooniindeks tõusis mais võrreldes aprilliga ligi 2% ning võrreldes eelmise aasta maiga 20%. Mulluse maiga võrreldes olid kaubad 15,7% ja teenused 28,8% kallimad. Eelmise aasta maiga võrreldes mõjutasid tarbijaindeksit enim eluasemega seotud hinnamuutused, mis andsid kogutõusust üle 40%. Kodudesse jõudnud elekter jõudnud elekter oli 146,3% ja soojusenergia 61,2%, torugaas 217,3% ja tahkekütus 67,3% kallim. Toidu ja mittealkohoolsete jookide hinna muutused andsid kogutõusust viiendiku ning transport ligi viiendiku. Bensiin oli 40,7% ja diislikütus 55,3% kallim. Möödunud aasta maiga võrreldes on toidukaupadest enim ehk 125% kallinenud kartul, värske kala 77,2%, muud õlid 62,3%, munad 52,8% ning jahu ja tangained 43,3%. Aprilliga võrreldes mõjutasid tarbijaindeksit samuti enim eluasemega seotud hinnamuutused, mis andsid kogutõusust ligi 30%. Sellest natuke vähem lisas kogutõusule toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemine. Ja siit tuleb minu küsimus. Just lõppes sügisene taastuvenergia vähempakkumine, mille võitis Austria päikesearendaja.

sest hindade tõus eri valdkondades mõjutab inimesi otseselt ja energia on kindlasti üks osa sellest. Hinnatõusul on erinevad põhjused, on välised põhjused, on ka siseriiklikud põhjused. Üldiselt on Üldiselt on inflatsioon kõrge igal pool ja Eestis on ta tõesti eriti kõrge. Kui see tähendab, et see probleem on globaalne, see probleem on Euroopa-ülene, siis sellega peab ühtlaselt ka tegelema. Mis puudutab energiahindu, siis nende tõus on otseselt seotud

nendele tootjatele makstakse alles siis, kui tunnihind langeb allapoole pakutud taset, ja viimase pakkuja puhul saab see olema 34,9 eurot megavatt-tunni kohta, aga teistel veel madalam. Kõige soodsam pakkumine oli 19 eurot megavatt-tunni kohta. Põhimõtteliselt tähendab see seda, et kui hind langeb alla 35 euro, on meil tegelikult kõik väga hästi, sest hind tuleb alla.Jah, see on tõesti tõsi, et

ja selgub, et eestlaste noolitud LNG-laev müüdi maha Itaalia firmale. Alexela pidas ujuvterminali hankimiseks kõnelusi ka USA firmaga, seejärel algas imelik võidujooks, kus sama ettevõttega võttis ühendust Eesti riigifirma Elering, mis pidi Alexelaga koostööd tegema, ja sündis säärane tohuvabohu, et laeva hankimisest ei tulnud midagi välja. Lõpuks teatas Elering, et teeb hoopis ühisettevõtte soomlastega. Soome firma Gasgrid Finland rentis ujuvterminali laeva Exemplar. Ja nüüd tuleb küsimus, mida ma olen siin järjest küsinud. Alexela juhataja Marti Hääle sõnul on ka neil üks laev ujuvterminaliks välja vaadatud ja broneeritud, kuid selle hankimine sõltub suuresti millal riik lubab valmis ehitada torujuhtme, mis hakkab ühendama Eesti põhivõrku ning haalamiskaid, mille ääres hakkab laev seisma. Kas see info on õige, et siiamaani Elering ei ole veel hanget välja kuulutanud, et seda ühendustoru ehitama hakata või ehitaja leida? Aitäh!

hoida kätt pulsil, et mis ikkagi toimub. Meil oli kokkulepe Soomega. Arvestades seda, et Soome

Siis aga tuli erasektor ja ütles, et ei, nad ise hangivad selle laeva, sellepärast et see on nende äri. Tegelikult nemad on need, kes vastutavad lõpuks tarbijate ees, sest riigil ei ole neid lepinguid.

laeva ise soetatud. Ma saan aru sellest hirmust, mis on erasektoril seoses sellega, et toru ei saa valmis. Täpselt samamoodi on riigil mure, et haalamiskai ei saa õigeks ajaks valmis. Aga sellepärast me olemegi, vähemalt mina olen

Ma natukene selgitan. Ma eelmine kolmapäev küsisin ja ootasin täna vastust, et mis seis on. Miks ei ole hanget välja kuulutatud? Vähemalt eelmise nädala keskpaiga seisuga ei olnud. Ma ei tea tänast [seisu], valitsus peaks seda teadma, sest see on kõige olulisem punkt.

Klaipeda terminali kaudu saaks Poola kaudu läbi toru. Aga samas on Leedu öelnud, et nad ei müü gaasi Eesti poole, kuigi ma tean, et Eesti Energia on saanud sealt gaasi osta.

Aga ühendustoru ehitusest ei ole veel haisugi. Võib-olla on hange välja kuulutatud, aga ma ütlen, et me kuskil sellist informatsiooni ei ole näinud. Aitäh! Aitäh! Te olete väga informeeritud kõikidest laevahangetest ja ‑hindadest, mina nii informeeritud ei ole. Ma tean seda, et meil oli soomlastega et saame seda koos teha, aga siis ütles erasektor, et ei, seda ei ole vaja, sest nad teevad seda ise. Ma mõistan seda muret. Eelmisel neljapäeval

Aga teil on Riigikogu liikmena õigus küsida [seda] riigile kuuluva ettevõtja käest, kes neid hankeid teeb, otse. Neid hankeid ei tee mitte riik, vaid teeb ettevõte, kes ehitab. Ma ei tea täpselt, millised torud on ostetud, millised torud on olemas, milliseid torusid juba pannakse paika. Niipalju kui mina sellest protsessist aru saan, ei saa seda toru ehitada kai peale enne, kui see kai on olemas. Seda paraku ei saa teha paralleelselt ja see on see probleem. Aga ma ei ole selline spetsialist haalamiskai või torude ehitamise alal, suudaksin teile detailselt vastata, kuidas see ehitus täpselt käib, milline toru käib enne millist toru ja millised hanked on täpselt selleks ajaks tehtud.

kaetakse need kulud vastastikku selliselt, et kes iganes jääb hiljaks[, vastutab]. Tõesti, ka mina olen kuulnud seda ja täpselt samamoodi meile valitsuskabinetis kirjeldati, et Alexela on ehitustöödega ajakavas pigem ees. See on igal juhul positiivne. Ma eeldan, et kui Alexela saab oma asjadega varem valmis, siis saab ka Elering varem alustada, sest tegelikult mõlema poole huvi – nii erasektori, kellel on sõlmitud lepingud gaasitarbijatega ja kes peavad seda gaasi inimesteni viima, kui ka Eleringi, kellel on varustuskindluse kohustus, nemad peavad tagama selle varustuskindluse – on see, et meil oleks piisavas mahus gaasi sel hetkel, kui me gaasi vajame, ehk tuleval talvel. Nii et tegelikult ma eeldan sellest tulenevalt, et mõlemad pooled tegutsevad täies mahus selle eesmärgi nimel. Aitäh!

Kütusehinnad bensiinijaamades löövad rekordeid. Pakkumaks alternatiivi autoga liikumisele, viis Saksamaa 1. juunist üleriigiliselt kohalikus ühistranspordis sisse 9 eurot maksva kuupileti. Eestis me kahjuks sellist meedet kasutada ei saa, sest meie olemasolev rongipark on viimseni kasutuses ning rongid rahvast niigi täis. Keskkonnasõbralikud otsused on jäetud õigel ajal tegemata. 2015. aastal puges teie erakonnakaaslasest majandusminister Kristen Michal otsust edasi lükates riigi majandusliku olukorra taha. Muidu sõidaksid meil täna juba neli aastat rongid Tartu ja Tallinna vahet rongid. Aga milline on nende majandusolukord, kes tänaste hindadega peavad kütust ostma? See ei puuduta ainult inimesi, hädas on ka bussiliine teenindavad ettevõtted. Juba saab lugeda suletavatest kommertsliinidest. Olemasolevaid lepinguid soovitakse üle vaadata. Inimesed soovivad liikuda, aga mõistliku alternatiivi puudumisel tuleb sõita autoga. Austatud peaminister, usun, et te olete kursis, et neid inimesi, kelle elu kõrge kütusehind iga päev mõjutab, on väga palju. Neid on suur enamus. Mida te neile soovitaksite?

ole siin kütusetootjaid, meil ei ole naftamaardlaid, seetõttu me oleme sõltuvad kogu sellest pildist, mis maailmas toimub. Aga ma olen teiega absoluutselt nõus, et kütusehind mõjutab kõiki väga

Näiteks on bussivedajatele moodustatud ligi miljoni euro suurune fond, mis aitab neil tulla toime Putini sõjast tingitud kütusehindade tõusuga.

et tõus on olnud nii suur, et see paraku kõike ei kata. Kui vaadata neid probleeme, siis [näeme, et] probleemid on mitmesugused. Esiteks, kuna tegemist on riigihankelepingutega, siis seal on ette nähtud ka hindade indekseerimine, aga reeglina on see

Teine suur probleem on see, et erinevates hankelepingutes on ka erinevad indeksid ja osas lepingutes on kasutusel tarbijahinnaindeks, aga see ei järgi otseselt veohindade kallinemist. Kolmas suur probleem on

edasi. Teiseks, Transpordiamet kasutab uut ühistranspordi hinnaindeksit kõikides uutes hankelepingutes, just selle jaoks, et saaks

Aga jah, seda suurt probleemi see muidugi ei lahenda. Nüüd täpsustav küsimus. Heljo Pikhof, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Nädala pärast toimuvad viimased liinilennud Tallinna ja Kärdla vahel. "Aktuaalses kaameras" nimetas Transpordiameti juht juht Hiiumaa haiglas vastuvõtte korraldavate Tallinna arstide jaoks olulist lennuliiklust mugavusteenuseks. Võrdluseks: Norras suudetakse tagada sellisel tasemel riigi poolt tellitud lennuliiklus isegi Kihnust poole väiksemal Røsti saarel. See, et 90 000‑eurose aastapalgaga Transpordiameti juht pole tänaseks siirdunud otsima uusi väljakutseid, näitab, et teie valitsus jagab tema üleolevat hoiakut hiidlaste suhtes. Austatud peaminister! Kui lennuliikluse katkemise järel jäävad pealinna arstid Hiiumaale jõudmata, sest kes oleks valmis kulutama tervet tööpäeva edasi-tagasisõidule, siis on hilja asuda süüd veeretama. Kui inimesed ei pääse õigel ajal arsti juurde, siis sellel on tagajärjed. Minu palve on: palun öelge, mis kuupäevaks on hiidlaste jaoks oluline lennuliin taas käigus. Kas te sellest ka Transpordiameti juhiga räägite või nõustute vaikimisi? Aitäh!

ka neil on samasugused mured. Nii et selles mõttes on loomulikult hea, et meil on sellised head eeskujud nagu Skandinaavia riigid ja me tahame olla nende moodi.

et ei tekiks mingit kapseldumist ega tõesti, nii nagu te ütlete, selliseid keerulisi olukordi. Ma pean tunnistama, et ma ei ole ise tegelenud Hiiumaa lennuliiklusega ja ma ei tea, mis sealne seis praegu on. Aga ma võin selle järele ka vaadata, millised need lahendused võiksid olla, et lennuliiklus saaks jätkuda. Igal juhul saame arutada seda kõike

mugav ja seda näitab ka see, et inimesed on ronge järjest rohkem kasutama hakanud, need rongid on tõesti täis. Nii et hea meel on tõdeda, et kuus rongi peaks 2024. aastal juurde

35% on kütuse omahind ja seda ei mõjuta kütuse jaemüüja, keskmiselt 5% on jaemüüja marginaal ja 60% moodustavad maksud: käibemaks, aktsiisimaks ja vedelkütuse varumaks. Järelikult need maksud on valitsuse teha. See otsus saab olla valitsuse tahe, kas alandame kütusehindasid või mitte. Ei ole siin tegemist 13 sendiga, nagu teie erakonnakaaslasest minister – ütleksin, et endine minister – Keit Pentus-Rosimannus räägib, vaid

Aktsiisilangetus ei muuda ühegi inflatsiooni algpõhjust ehk ta ei suurenda kaupade pakkumist. Kordame veel korra üle, et inflatsioon tuleb sellest, et on liiga palju raha ja liiga vähe kaupu. Meil on kütusehindade tõus tingitud sellest, et üle maailma, Ukrainas on käimas sõda. Ka Venemaa tegevusest tulenevalt on hinnad tõusnud, küll gaasi

Venemaalt tulevast naftast tuleb loobuda. Hea uudis on see, et nõudlus kogu maailmas ei ole muutunud, see ei ole suurenenud. See peaks tähendama seda, et kui tekivad muutused selles, kes kellelt naftat ostab, siis lõppkokkuvõttes peaks see pilt ikkagi tulema kokku. Aga jah, see on olnud küll üks põhjuseid.Kui ma vaatan puhtalt seda tabelit, mis puudutab kütusehindu, siis [tuleb

seda tõusid hinnad üle selle [taseme], mis enne oli olnud, lihtsalt sel põhjusel, et kütuse sisendhind on olnud selline. Eesti on olnud väga sõltuv ka hulgimüüjatest. Me teame juba varasemast seda praktikat, et kui hinnad maailmaturul tõusevad, siis tõusevad automaatselt

Inimesed elavad ja töötavad erinevates kohtades ning paraku ühistranspordisüsteem ei toimi [meil] kõige paremini. Mida me oleme teinud? Me oleme koos teiste riikidega võtnud kasutusele vedelkütusevarud, et tuua hindu alla. Jah, Eesti osakaal on selles väga väike, aga

Aitäh! [Vastavalt] kokkulepitud reeglitele ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Liigume edasi neljanda küsimuse juurde. Selle esitab Riigikogu liige Kert Kingo, sellele vastab peaminister Kaja Kallas ning teema on valitsus ja valitsemine. Kert Kingo, palun! Ma tänan, lugupeetud istungi juhataja! Hea Kaja Kallas! Ma olen siin varem juba korduvalt tõstatanud teema koroonaviirusega seoses valitsuse kehtestatud piirangute õiguspärasuse kohta. Olen korduvalt juhtinud teie tähelepanu inimeste põhiseaduslike õiguste rikkumisele,

mida te täna olete naeruvääristanud. Nimelt, kohus on tuvastanud, et vaidlusalused piirangud riivavad ennekõike põhiseaduse § 34 kohast liikumisvabadust, § 31 kohast ettevõtlusvabadust,

§-st 16 tulenevat õigust elule ja §-st 20 tulenevat isikupuutumatust. Te olete teadlikult ja tahtlikult hävitanud Eesti ühiskonda, meie majandust ja inimeste elusid. Te olete rikkunud Eesti põhiseaduslikku korda, mis kvalifitseerub karistusseadustikus kuriteona.

Ja tulebki suhtuda lugupidavalt kõikidesse kohtuotsustesse, mis on tehtud, mitte ainult sellesse ühte, mis teile meeldib. Tallinna Halduskohus on teinud koroonavaidlustes 16 lõpplahendit, millest seitse on ka jõustunud. Nendest 16 lõpplahendist ainult see üks, mida te tsiteerite, on tehtud valitsuse kahjuks ja kaebajate kasuks. See on esimese taseme otsus, esimese kohtuastme otsus, mis tähendab, tähendab, et see ei ole veel jõustunud ja selle saab edasi kaevata. Samal päeval, kui tehti see otsus, mida te tsiteerite, tegi Tallinna Halduskohus veel kaks otsust koroonavaidlustes, kus jäeti kaebused rahuldamata ja tunnistati nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus põhiseadusega kooskõlas olevaks. Nii et selles suhtes mina ei ole kohtusüsteem ja esindan siin täidesaatvat võimu, teie esindate seadusandlikku võimu. Üldiselt on heaks tavaks, et me kohtulahendeid ei kommenteeri kui on tehtud lõplikud otsused. Las kohus teeb oma tööd. Loomulikult, põhiseadus loeb ette kõik need õigused, mida te nimetasite, ja ma ju ei vaidlegi sellele vastu, et piirangud, nii nagu nimi juba ütleb, piiravad kedagi. Aga antud juhul nakkushaiguste ennetamise ja tõrje olukorras oli need piirangud vaja kehtestada. Need piirangud olid palju leebemad, kui nad olid siis, kui teie olite valitsuses ja kui keelati absoluutselt kõik ära, sealhulgas näiteks inimeste võimalus meelt avaldada. See kehtis kehtis samamoodi valitsuse kehtestatud piirangutega. Nüüd, ka põhiseadus ütleb, et teatud juhtudel need õigused, mis on põhiseaduses ja mis te ette lugesite, ei ole absoluutsed, vaid neid saab piirata teiste inimeste samade õiguste kaitseks. Minu jaoks on oluline see, et kohtusüsteem saaks teha oma tööd. Ja see, et meil tulevad kohtusüsteemist erinevad lahendid, näitab seda, et et kohtunikud arutavad asju sisuliselt. Lõppkokkuvõttes saab Riigikohus teha oma lõplikud otsused ja öelda, mis siis on

Neid tuleb aktsepteerida ja siin ei ole mitte mingit pistmist sellega, et kas kellelegi [otsus] meeldib või ei meeldi. Juriidilise haridusega inimene peaks seda teadma, et kohtuotsus ei sõltu sellest, kas ta kellelegi meeldib või ei meeldi. Aitäh! Aitäh! Eesti on õigusriik, sellega ma olen täiesti päri. Nüüd tuleb täpsustav küsimus. Kert Kingo, palun! Tänan! Tulenevalt põhiseaduse § 3 lõikest 1 teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Põhiseaduse § 11 esimese lause kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Tsiteerin taas eelmise nädala kohtuotsust. "Viide solidaarsuskohustusele pole põhjendatud, sest esiteks, sellisel kohustusel puudub nii õiguslik kui moraalne alus. Õigusriigis ei tohi mitte kedagi sundida solidaarsusele. Teiseks, Eesti riik pole rajatud mitte solidaarsusele, vaid vabadusele, õiglusele ja õigusele, seejuures on vabadus meie põhiseaduse – mis on kujundatud liberalistliku vaate järgi – preambulas asetatud teistest aluspõhimõtetest eespoole "ülimaks väärtuseks"." Tsiteerin veel: "Inimesele inimeseks olemise tõttu omane väärikus väljendub eelkõige selles, et iga inimene määrab ennast ise ja ka kannab vastutust oma ise määratud tegutsemise eest. Seega näeb inimväärikuse põhimõte ette inimese riigipoolset kohtlemist "ise vastutava isiksusena". Riigipoolne meditsiiniline patroneerimine (inimese survestamine vaktsineerimisele tema enda kaitseks) pole seega kooskõlas inimväärikuse ja õigusriigi põhimõtetega nagu ka mitte väidetavale solidaarsuskohustusele tuginev vaktsineerimissurve (inimese survestamine vaktsineerimisele teiste isikute kaitseks). Õigusriik kaitseb inimväärikust ning igaühe vabadust ja vastutust, eriti oma tervise eest. Õigusriigis kehtib vaktsineerimisvabaduse põhimõte." Selle kohtuotsusega otsustas kohus mõista Vabariigi Valitsuselt välja menetluskulusid üle 152 000 euro. Millistest vahenditest need summad

Jällegi tuletan lugupeetud Riigikogu liikmele meelde, et meil on kolm kohtuastet. See oli Tallinna Halduskohtu otsus, see on esimene kohtuaste. Kuna te pidevalt tsiteerite seda ühte kohtuotsust, kuigi seal on veel 16 kohtuotsust, mis ütlevad täpselt risti vastupidist, siis sellepärast ma kogu aeg viitan, et teile ilmselgelt meeldib see üks kohtuotsus ja ei meeldi need teised kohtuotsused, sest neid teisi kohtuotsuseid te totaalselt ignoreerite, justkui

puhtalt massi pealt võtta, siis nagu ma ütlesin, 16 lahendit on tehtud valitsuse kasuks ja kaebajate kahjuks ning see üks lahend on tehtud kaebajate kasuks ja valitsuse kahjuks. Selle põhjal võiks öelda, et halduskohus on üldiselt asunud seisukohale,

väga lihtne. Te peaksite teadma, et kõik sõltub esitatud nõudest, mida me kohtult tahame. Kohus teeb täpselt sellise otsuse, mida inimene tahab.Ja noh,

tõendid, argumendid ja väited ning lisaks sellele on kohtul õigus ka iseseisvalt tõendeid koguda. Vaat see ongi praegu suur erisus, et see tubli kohtunik, kes tegi lahendi, mis teile ei meeldi,

mu küsimus on praegu hoopis selle kohta, et te siin räägite, et olete väga tugev põhiseaduse spetsialist, ja ütlete, et tunnete seda teemat väga hästi. Ma sooviksin teada, et põhiseaduse järgi kindlasti teatud [juhtudel]

Aitäh! Jällegi tasub võib‑olla siiski vaadata, kuidas kohtusüsteem toimib. Teie ütlete, et kohus teeb otsuse, mida inimene tahab. Ei, kohus

sellise hinnanguga kindlasti kaasa ei lähe. Minu meelest on Eesti kohtusüsteem väga hästi toimiv. Eesti inimesed saavad oma õiguste tagamiseks pöörduda kohtusse, kohtud teevad oma tööd erapooletult ja jõuavad lahendini, mis on seaduspärane.

või ei ole. Mina ei ole põhiseaduse spetsialist. Mul on tõepoolest juriidiline kõrgharidus, ma olen töötanud 14 aastat advokaadina. Aga kui ma saan öelda, et olen mingi õigusala spetsialist, siis olen konkurentsiõiguse spetsialist, sest see on tõesti see töö, mida ma tegin, ja ma arvan, et tegin

ennast spetsialistiks koolitanud ja selle ala praktikaga tegelevad. Küll aga ütlen ma, et olen põhiseadust lugenud ja mitte ainult üks kord, vaid mitmed korrad. Ma tean, mis siin on kirjas, ma olen seda ka koolis õppinud, ma olen nendes aruteludes osalenud ja nii edasi ja nii edasi. Selles mõttes olen ma valmis teiega

vastaja vastustest, et ta ei olegi väga suur põhiseaduse spetsialist. Ta on kõikide muude asjade spetsialist. Ja sellest tulenevalt jääb mulle arusaamatuks, kuidas ta saab tsiteerida siin, et kõik

valelikkus selles osas, et ta räägib puldist ühte, aga kui hakkame debati korras minema põhiseaduse mõtte ja sisu juurde, siis ei tule sealt mitte midagi? Aitäh! Selle [jutu] te stenogrammi saite, nagu te soovisite, aga ma seda protseduuriliseks küsimuseks ei loe. ei loe. Selle küsimuse käsitlemine on lõpetatud. Liigume edasi järgmise küsimuse juurde, see on viies. Selle küsimuse esitab Riigikogu liige Andres Metsoja, vastab ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt

Me teame ka seda, et seoses kliimaeesmärkidega on raudteel järjest suurem tähendus, ometi Rail Balticu projekt lükkub Eestis edasi viis aastat. Oluline on siiski rõhutada, et valitsus on võtnud seisukoha, et tegemist on ikkagi ka sõjalise mobiilsuse tagamiseks olulise objektiga. Me teame, et NATO laieneb Põhjamaade suunas. Kogu selles valguses on lisaks sõjalisele julgeoleku tagamisele oluline rääkida ka majanduslikust julgeolekust. Ehk tegelikult sanktsioonid Venemaa vastu toovad kaasa kümnendiks kui mitte absoluutselt aegade lõpuni transiidist loobumise. See tähendab seda, et Soome ja Rootsi peavad leidma alternatiive selleks, et Kesk-Euroopasse oma kaupu saata. Me oleme jõudnud olukorda, kus Via Baltica oma praeguses seisu ei vasta tegelikult

Kui me vaatame Eesti riigi dokumentidesse sisse, vaatame Euroopa Liidu toetusdokumentidesse sisse, siis tegelikult me näeme, et sellist rahalist ressurssi Via Baltica kiireks kordategemiseks, neljarealise maanteena väljaehitamiseks ei ole. Kas on arutatud, millised võiksid olla lahendused? Sest tegelikult me justkui natuke oleme Euroopale selle arengu osas Baltimaadena võlgu. Palun, Andres Sutt! Aitäh, hea küsija! Ma olen väga nõus küsimuse rõhuasetuse ja nurgaga, sest tõepoolest, kui me räägime ühendustest laiemalt, siis seal on majandusmõõde, julgeolekumõõde ja kindlasti uued ühendused. Sellepärast on just raudteeühendused väga olulised, need on ka palju väiksema keskkonnajalajäljega. Te viitasite, et võrreldes algsete plaanidega on Rail Balticu ehitus veninud. See vastab tõele.

seda, et mis puudutab kaubavoogusid Venemaaga, siis ma olen täiesti nõus, et need kaubavood on väga pikaks ajaks peatunud. See mõjutab ka Soomet ja sealt avaneb kindlasti transiidivõimalusi Eesti

kindlasti nõus, et Rail Balticu projektiga tuleb minna edasi ja võimalikult kiiresti, aga seal on ilmselt ees puhttehnilised [probleemid], mida ei ole võimalik paljudel juhtudel ka kiirendatud korras lahendada. Samas, majandustee Kesk-Euroopa ja Põhja-Euroopa vahel Euroopa piirides on üliolulise tähenduse ja tähtsusega just majandusloogikat silmas pidades, ka tegelikult Euroopa ühtsust silmas pidades. Kui me sellesama Rail Balticu kontekstis liigume edasi ka sõjalist mobiilsust arvestades, siis tegelikult me teeme sama ju maanteede kontekstis. Näiteks Tori silla ehitus sai väga tugeva toetuse ja kopp löödi 9. mail vanasse silda sisse eelkõige sellepärast, et tagada sõjaline mobiilsus ka maanteel. Aga nüüd, vaadates neid rahalisi väljakutseid, me tihti siin saalis räägime – ka eile debateeriti selle üle lähemalt ja kaudselt –, et majanduse olukord on pingeline, rahaturgude olukord on, nagu on.

meie tuleviku vaates kui investeeringuobjekte, mille jaoks Eesti riigil oleks aeg ja koht võtta laenu ja teha need projektid kiiresti ära, sest see ei ole ainult meie küsimus, vaid see on Euroopa kui terviku küsimus? Tuleb püüda leida erinevaid toetuskanaleid ja meetmeid ning teha lobitööd selles suunas, et Euroopa meid paremini mõistaks, et NATO laienemine ei ole ainult sõjaline laienemine, vaid see on ka tihedam majanduslik koostöö Euroopa sees. Andres Sutt,

et] toetus Rail Balticule kui ühenduskoridorile, ühendussillale on 69%. See on läbi aegade kõige kõrgem tulemus. Nii et siin on väga selgelt ka rahva huvi taga.Nüüd, vaadates seda, mis tööd on parasjagu käimas,

Juba lõpetatud on Pärnu reisiterminal ja Ülemiste terminal, mõlemad projektidena, Ülemiste raudtee infrastruktuuri ja rekonstrueerimise projekteerimine,

käimasolevad detailplaneeringud ja projekteerimistööd, mida on kokku 13 lõigul, näiteks põhitrassi projekteerimine Harju–Rapla lõigul, Rapla–Pärnu põhitrassi projekteerimistööd, samamoodi Pärnu või Tootsi–Ikla. Kui kõik need projektid on saanud valmis, siis on võimalik liikuda edasi ehitushangetega.

ette valmistamisel või ette valmistatud, et saaks ajalist hoogu juurde anda. Täiendavalt on sellel aastal algatamisel kohalikud peatused Harju- ja Raplamaal detailplaneeringu ja projekteerimistöödena.

Hurda soov sellest, et vaimult suureks saada, on mõnes mõttes tänases kriitilises ja väga tõsises olukorras isegi võib-olla mõnevõrra tõeks osutunud.Aga

See puudutab eelkõige Prantsusmaad ja president Macroni. On loogiline, et veebruari alguses, enne seda, kui sündmused 24. veebruaril dramaatilise pöörde võtsid,

suhtuda.Sellest hoolimata me näeme, et Macron tuleb jälle välja jutuga, et Venemaad ei tohi alandada ja talle peaks midagi andma.

kella.) Mida me teeme valesti? Miks üks meie olulisi liitlasi on taas hakanud rääkima juttu, mis iga kord tekitab meis ohutunde? Kõigepealt aitäh heade sõnade eest! Ma arvan, et kogu Eesti välispoliitikas Eesti välispoliitikas tegelevad inimesed on teinud väga palju tööd erinevatel rinnetel. Te ise olete koos parlamendi väliskomisjoniga suhtlemas meie liitlastega. Ma arvan, et see on väga oluline töö, sest tõesti, Ukraina sõda või sõda Ukrainas on ka meie sõda, just selles mõttes, et et Venemaa on läinud Ukrainale kallale ja me peame tegema kõik selleks, et see sõda lõpetada ja inimeste kannatused lõpetada. mina ei ole mures Putini tunnete pärast. Olen öelnud sedagi, et me peaksime vähem muretsema selle pärast, kuidas Putin ennast tunneb, ja rohkem muretsema selle pärast, kuidas Ukraina vastu peab. Erinevalt Ukrainast saab Venemaa minna tagasi koju, oma piiridesse, mida ei saa aga Ukraina, kes võitleb kodus oma territooriumi, oma inimeste eest. Nii nagu on öelnud Ukraina peaminister: kui Venemaa lõpetab sõdimise, siis sõda lõpeb ja tuleb rahu, kui Ukraina lõpetab sõdimise, siis Ukraina kui selline kaob. Nüüd, tulles meie liitlaste juurde, siis selge on see, et algusest peale oli teada, et mingi hetk tekib sellest sõjast väsimus. Aga ma olen viimasel ajal mõelnud ja rääkinud sellest ka meie suurte liitlastega, et see probleem tuleb sellest,

ei tähendanud ju seda, et kannatused lõppesid. Ehk kui nemad vaatavad seda läbi oma prisma, siis kui nüüd sõda lõpeks, oleks [nende arvates] järelikult rahu ja kõik oleks rahulik. Aga meie teame omaenda ajaloost, et küüditamised toimusid pärast sõda. Märgiliselt oli ka meil ju rahu,

ei saa aru sellest, mida te just väga õigesti siin tõdesite? Mis te arvate, mida me peaksime riigina tegema? Mida väliskomisjon peaks teistmoodi tegema? Kas me peaksime oma sõnumitega olema jõulisemad, brutaalsemad, brutaalsemad, et need kohale jõuaksid? Mis on teie isiklik agenda ja tööplaan selleks, et meie liitlased, kellel on selline suhtumine nagu Emmanuel Macronil, saaksid saaksid sellest mõttest aru, mida me oleme püüdnud neile rääkida ja mida tegelikult meie Ukraina sõbrad neile täpselt samamoodi kogu aeg räägivad? Või jääme lihtsalt ootama, et äkki pärast parlamendivalimisi Prantsusmaal midagi muutub? Aitäh,

on erinevad või – ma ütlesin valesti, mitte arusaamad toimuvast ei ole erinevad, vaid tunnetus [sellest], kui palju valu välja kannatatakse, on erinev ja just sellepärast, et meil on erinev ajalooline kogemus. Meie teame, et me peame lühiajaliselt selle valu ära kannatama, selleks et me ei oleks 50 aastat okupeeritud, sest pikaajaline valu on palju hullem, kui agressorit kohe tagasi ei lööda. Neil ei ole sellist ajaloolist kogemust.Tõsi Tõsi on, et me peame sellest pidevalt rääkima. Küsimus on, kuidas. Minu tunnetus on see, olles nende laudade taga olnud, et räuskajat ei kuulata,

see tähelepanu läheb kuidagi keskendunumaks. Aga kui asjad muutuvad nii‑öelda tavaliseks, normaalseks, siis tähelepanu hajub. Meie peame igal juhul tegema tööd selleks, et see ei muutuks [liitlaste jaoks] normaalseks ega tavaliseks, sest see ei ole normaalne ega tavaline, et

rahvas osaliselt või tervikuna üldse maa pealt pühkida. Seda on Putin väljendanud nii sõnas kui ka teos. Vaatame seda, mida ütlevad sõdurid kohapeal – tegelikult seda nad ju väljendavadki, et nad viivad seda programmi ellu. Sellele peab järgnema Ma olen ka öelnud, et hea küll, kui suurte riikide esindajad, näiteks Prantsusmaa president ja ka Saksamaa kantsler ütlevad, et Zelenskõi palub neil helistada, kuna Putini ei räägi temaga, et see konflikt, see sõda lõpetada, siis ma saan sellest aru. Aga see ei tähenda seda, et kõik peaksid pidevalt helistama. Ja kui te helistate, siis peaksite kogu aeg mõtlema, et te tegelikult helistate sõjakurjategijale (Juhataja helistab kella.), kes palun! Nüüd lisaküsimus, Mihhail Lotman, palun! Aitäh! Austatud peaminister! Meie liitlaste hulgas on kaks erinevat diskursust, kui räägitakse sellest sõjast ja selle lõpptulemusest. Üks on see, et Ukraina ei tohi kaotada seda sõda, ja teine on see, et Venemaa peab kaotama selle sõja. Need on kaks põhimõtteliselt erinevat asja. Kõik need kohtuistungid,

palve, et Eesti selgemalt väljendaks just nimelt ainult seda teist positsiooni.Teine asi on lääne poliitikute ja intellektuaalide diskursus Ukraina ja Venemaa vahekorrast, mis kordab tegelikult Putini ja Vene ametliku propaganda sõnumit, et on üks vana Vene riik ja säält siis eraldus kuidagi Ukraina ja ka ukraina keel kuidagi eraldus ja nii edasi. Tegelikult oli asi hoopis vastupidi. 1200 aastat on Ukraina riigi ja Ukraina kultuuri ajalugu. Vene riigi ja rahva ajalugu sai alguse 600 aastat tagasi. Venemaa, kasutades riiklikke ja muid vahendeid, on kaaperdanud Ukraina keskaegse ja vanema kultuuri ning sellest ei saada ka ka lääne akadeemilistes ja intellektuaalsetes ringkondades aru. Meie, väike intellektuaalide grupp, püüame seda kompenseerida või tasa teha ja oleks väga oluline, et meil oleks ka poliitikute tugi. Aitäh! Ma isegi lisaks teile, et mitte Ukraina ei tohi kaotada, vaid Ukraina peab selle sõja võitma ja Venemaa peab sõja kaotama. on tegelikult see, mida ütlevad kõik meie liitlased samamoodi. See on oluline. Ja jällegi, ma võib-olla mõtleksin ka niimoodi, et Venemaa huvi on meid igal juhul lõhestada, näidata, et meil on erinevad mõtted ja erinevad huvid ning et tegelikult me ei saa siin kokkuleppele. Aga me võime keskenduda sellele, mida me oleme teinud ühiselt ja tugevalt ja kiiresti. Me oleme teinud kuus sanktsioonipaketti ja kõik on olnud pardal, et Venemaa sõjamasinalt raha sõjamasinalt raha ära võtta. Samamoodi on kõik liitlased aidanud Ukrainal ennast kaitsta, andes relvi, ka raskerelvastust, laskemoona, ning õpetades Ukraina armee esindajaid välja neid relvi kasutama. Kõike seda tuleb edasi teha just selleks, et nad saaksid ennast kaitsta. Mida on meile öelnud suured liitlased, kes on Putiniga rääkinud? Nad on öelnud seda, et nad ütlevad talle kogu aeg, et vaata, sa ei saa õnnestuda, ükskõik, mis sa teed, sa kaotad selle [sõja], parem lõpeta kohe ära. Me oleme ühtsed, me oleme Ukraina taga ja me ei tule sealt tagant ära. Minu jaoks on see väga oluline sõnum. Aga oluline on ka see, et igasugused ennatlikud rahule üleskutsumised või ennatlikud vaherahud on ohtlikud just sellel põhjusel, et siis öeldakse, et kõik, joon on siin, igaüks jääb sinna, kus ta on. Aga Venemaa on juba võtnud territooriumi, mida tal enne ei olnud. Seda ei tohi lubada, sest vastasel juhul ta pääseb jälle jälle karistuseta minema. Jah, me peame tegema pingutusi, et sellest pidevalt rääkida. Seesama, mis te toote välja, see ajaloo pool, et kes ikkagi oli enne ja kes on kelle osa ja kas on üldse tegemist eraldi rahvaga või ei ole. Selliseid arutelusid saavad ikkagi pidada riigid või suured riigid, kes võib-olla asju mõtestavad teistmoodi. Aga minu jaoks on oluline, et meid antud hetkel kuulatakse, ja minu jaoks on oluline, et me liitlastega ikkagi hoiame kokku, et Ukrainat tuleb aidata, Ukraina peab selle sõja võitma ja Venemaa

Andrus Ansip lubas kunagi viia meid nelja rikkama, jõukama Euroopa riigi hulka. Te olete pooleteise aastaga neli rekordit, Euroopa või maailma rekordit, püstitanud, kaks koroonaga ja üks Ukraina abistamisega suhtarvuna

on üks, Euroopa Liit, olete teie suutnud ühes poti ääres, mida nimetatakse Eestiks, keeta või kõrvetada selle roa

Aitäh! Te peate mind erakordselt võimekaks. Ausalt öeldes mulle tundub, et need sõnumid lähevad kuidagi vastuollu. Ühelt poolt loen, et te mind väga kõrgelt ei hinda, teiselt poolt hindate te mind nii kõrgelt, et ütlete, et ma olen kõik maailma probleemid põhjustanud, sealhulgas COVID‑i kriisi või inflatsiooni. Aga nii võimekas ma muidugi ei ole. muidugi ei ole. COVID‑i kriisis me hoidsime ühiskonna avatuna selleks, et lapsed saaksid käia koolis ja vanemad saaksid käia tööl. Tänu sellele oli meie eelmise aasta majanduskasv 8,9%. See oli rohkem kui meie naabritel Lätil, Leedul ja Rootsil, nende majanduskasv

Ukraina aitamine ja julgeolekuteemad on olnud meile alati südamelähedased. Me tõesti aitasime Ukrainat juba siis, kui teised veel ei aidanud. Me tegime need otsuseid juba eelmisel aastal, eelmise aasta lõpus, anda Ukrainale enda kaitseks relvi ja meil on hea meel, et kogu maailm või, ütleme, meie väärtusruumi riigid, läänemaailm on tulnud sellega kaasa ja Ukrainale järjest rohkem relvi andnud, et Ukraina saaks ennast kaitsta. Ma mäletan seda jaanuarikuu istungit siin Riigikogu saalis, kui me tegime otsuse riigikaitsekulutusi tõsta. Siis oli veel palju selliseid küsimärke, et kas see ikkagi on mõistlik mõte ja kas ka näiteks Ukraina aitamine on mõistlik mõte. [Neid küsimusi] tuli ka teie fraktsioonist. Ma loodan, et tänaseks me oleme kõik ühel lehel selles, et need on olnud õiged otsused ja Ukraina teeks seda ka meie jaoks. Praegu ukrainlased võitlevad sõna otseses mõttes ka Eesti eest, sest nad võitlevad Venemaaga, kes on meile täpselt samamoodi kõige suuremaks ohuks. Nüüd inflatsioonist. Esiteks, inflatsioonil on palju erinevaid põhjuseid ja maailmamajanduse ootamatult kiire taastumine COVID-ist on üks põhjuseid just sellel põhjusel, et paljudes harudes polnud ettevõtted valmis kiireks nõudluse kasvuks. Nõudlus ületas pakkumise ja tekkiski hinnasurve. hinnasurve. Samamoodi see, et meil oli ühiskond avatud, tähendas seda, et inimesed said suuremat sissetulekut, mis omakorda suurendas nõudlust.

tal võiks olla ka kodumaal toimuva suhtes mõju, mitte ainult väljamaal. Aga vaadake, Prantsusmaal oli maikuus see number 5,8,

ühel tasemel, mida Eesti ei ole, on siin nii‑öelda börsi lummuses ja mitte ainult. Nii et siin oleks ka teie, kui te olete raudne leedi, võimalus olnud. Miks te ei ole seda kasutanud?

Neil on väga suur tuumaelektri osakaal ja neil on praktiliselt null protsenti Vene gaasi. Vene gaas on see, mis on ajanud hinnad üles kõikides nendes riikides, kus gaasi kasutatakse.

olnud 40% alla Euroopa keskmise, siis mida madalam on baas ja mida väiksem on maksude ja tasude osakaal, seda kiirem on protsentuaalne kasv. Loomulikult see mõjutab ka otseselt kõiki teisi elemente. Nüüd veel üks teema,

aga rasketel aegadel toob ta hinnasurve kiiremini tarbijani. Nii et tulevikus saavad ka need turud, kus on rohkem fikseeritud lepingutega inimesi, selle laksu kätte, kui nii võib öelda. Negatiivsed välismaised

ja ma paluks kas tõlget või tõlgendust, sest ma ise ei suuda seda kuidagi lahti dešifreerida. Ka need kolleegid, kellega ma olen rääkinud, ei ole osanud mulle öelda, mida see täpselt tähendas. Siim Kallas oma minu meelest ettevalmistatud kõnes rääkis sellest, et selle eelnõuga tahetakse varjata perekultuuri tegelikke puudusi, et meie ühiskonnas peab tagama pikaajalise turvalisuse emadele, et nad tahaksid lapsi saada,

kindlustundega. Ja kindlustunne ei ole mitte majanduslik, vaid kindlustunne on just see, kas partner on sinu kõrval, kas sul on erinevad võimalused tulla toime pereeluga, just selles võtmes, et naised, kes lähtuvad oma otsuste tegemisel

41 379. Ma saan aru, et õnneks neid sõjapõgenikke pole nii palju, kui me kõige mustemates stsenaariumides oleme ette näinud. Selles mõttes on hea. Tõenäoliselt see

on saadetud või deporteeritud Ukrainast Venemaale. Nad [lähevad] ringiga tagasi. Selge on see, et me idapiiril neid inimesi väga põhjalikult kontrollime, kas nad ikkagi on tulemas Ukrainast ja millised on nende alused.

arvele võtnud. Mida peab vaatama, on see, et enamik tulnutest, üle 80%, on naised ja lapsed ning neil on hoopis teistsugused vajadused. Proportsionaalselt on rohkem naisi, naisi, rohkem on osakoormusega töötavaid inimesi, kui me räägime nendest, kes on juba tööturul, ning rohkem on lihttöölisi. Nüüd nende elukohast.

See tähendab seda, et nad leiavad endale ise elukoha või lähevad tagasi Ukrainasse. Õppima on asunud 4890 põgenikku, neist 92 eelmisel nädalal. Võib-olla on oluline mainida ka seda, et 65% neist omandavad põhiharidust ja valdaval osal on

et inimesed saadeti küll Otepää metsa, aga arstile nad pidid esimeses järjekorras minema Valka. Nemad täpselt seal Otepää metsas ei saa aru, kus pool on Valga, kus pool on Narva, paar kilomeetrit oli ka maanteeni. Kas me sihukestest

neile pidevalt nii‑öelda peale, et lapsed võetaks hariduse infosüsteemis arvele, sest kui me ei tea, kus vajadus on, ei saa me koolikohti juurde luua. Kui näiteks 30. augustil teatab perekond, et me siiski ei lähe veel Ukrainasse tagasi ja laps peaks

Aga probleem on selles, et kui nad [niipea] ikkagi ei lähe ja vajavad neid teenuseid, siis meil peab olema mingi ettevalmistusaeg. Me oleme näiteks Eestis või Tallinnas avamas uut kooli puhtalt Ukraina sõjapõgenike lastele, sest Tallinnas on neid paratamatult kõige rohkem. See on

on, ja siis üritasime seda teavet kokku panna sellega, kus on töökohad. Alguses oligi palju probleeme just sellega, et inimesed ütlesid, et nad ei ole nõus minema sinna metsa vahele, sest neil ei ole seal midagi teha. Aga samas, kui te ise endale elukohta ei leia, siis see on see, mida meie saame pakkuda. Lihtsalt piirid on

probleeme ette, sellepärast et me ei ole kõige sellega arvestanud nii lühikese ajavahemiku jooksul. Nüüd tuleb lisaküsimus. Peeter Ernits, palun!

olen kuulnud, et see on nüüd meie šeflusoblast ja Ukraina sõbrad, juba hulk aega tagasi ma vist rääkisin teile, tahaksid, et kõigil euroliidu riikidel oleks oma šeflusoblast, mida nad hakkavad üles ehitama.

Ja kui me vaatame seda, mis toimub Ukraina ja Euroopa Liidu piiril, siis [näeme, et] Ukrainasse läheb tagasi rohkem inimesi, kui sealt hetkel välja tuleb. See on kindlasti positiivne ja see on see, mida me kuuleme ka ukrainlastelt: nad soovivad minna koju tagasi.

kas saab ennast registreerida ka mujal. Sellega tegeldakse kogu Euroopa tasandil, et meil see omavaheline infovahetus olemas oleks. Mis puudutab Ukraina ülesehitamist, siis mina olen igal pool rõhutanud seda, et kui me räägime Ukraina ülesehitamisest, siis esimene lause peaks olema see, et Venemaa peab maksma selle eest, mida ta praegu Ukrainas hävitab. Iga hoone, mille ta hävitab, iga sild, mis kokku kukub, peab tulema Venemaa taskust ja

Ukrainas endiselt käib. Me peame tegema kõik selleks, et sõda lõppeks ja neid kahjusid veelgi suuremas ulatuses kaasa ei tuleks. Selle jaoks me anname Ukrainale igakülgset abi, sõjalist abi, räägime ka oma liitlastega, et nemad sõjaliselt Ukrainat et Ukraina saaks ennast kaitsta, inimesed saaksid tagasi koju minna ega peaks kartma, et agressioon jätkub või veelgi

Ma olen aastate viisi seisnud piirivalveameti ja piirivalvurite sõjaväestatud süsteemi taasloomise eest, et ta oleks võimeline sõjalise kriisi olukorras alluma kaitsejõududele ja et tal oleks vastav väljaõpe ja vastav gradatsioon ja terve süsteem.

päästeamet säilinud, on nad suutnud oma tööd teha päris hästi, kusjuures selle sõjaväestatud päästeameti hea külg on veel see, et nad on ka kombatandid.

Aitäh! Lisaeelarvega me tugevdasime tegelikult nii Eesti julgeolekut kui ka elanikkonnakaitset ja eraldasime Päästeametile täiendavalt raha raha just selleks laiapindseks julgeolekuks, ka vastupanuvõime tugevdamiseks. [Tegime] kaks sellist olulist otsust.

See kontseptsioon töötati välja ammu. Nüüd teie küsimuse juurde. Päästeametnikud on olnud jah vaeslapse osas, kui vaadata teisi jõuametkondi. Seetõttu eelmise riigieelarvega me teisi palku tõstsime 7%, aga päästeametnike palku sai tõstetud 12%, et nad jõuaksid teistele järele. See on olnud suur murekoht, tõepoolest, nii nagu te ütlete, et töötatakse mitmel kohal. See on on olnud väga suur koormus. Ma arvan, et me peame ka edaspidi tegema pingutusi selle nimel, et leiaksime eelarves raha päästeametnike palkade tõstmiseks, et oleks isikkoosseis, kes saaks kõige sellega tegeleda. Sest tõesti,

erinevate murekohtadega, mis igal juhul kaasa tulevad. See [võimekus] ei teki üleöö, need inimesed peavad välja õppima, peavad oma ametis töötama. Sinna tuleb panna täiendavalt vahendeid, et seda kõike saaks teha. Aitäh!